prostorno uređenje i zaštitu okoliša, ministar kulture Božo Biškupić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite ministre. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani saborski zastupnici, proglašenje još jednog parka prirode vrlo je važna činjenica ustvari za sustav zaštite prirodne baštine jer to je jedan od načina, tako ćemo idućim generacijama ostaviti ustvari u nasljedstvo ono što smo od svojih predaka naslijedili, a to je ono najljepše što imamo to je naravno, to su prirodne ljepote naše domovine. Ujedno želim već na samom početku reći da je ovo prvi primjer poštivanja cjelokupne procedure proglašenja jednog područja zaštićenim po europskim standardima. Naime uključena je bila javnost u proglašenje. Bile su uključene lokalna zajednica, ekološke udruge, udruge za zaštitu prirode i naravno struka. Nekoliko riječi o samom Lastovskoj otočnoj skupini koja je smještena južno od otoka Korčule. Čini ju najveći otok Lastovo i skupina otočića Lastovnjaci i Vrhovnjaci na istoku i otok Sušac na zapadu. koju čine 44 otoka i otočića i hridi najudaljenija je otočna skupina hrvatske jadranske obale. Osnovna vrijednost obilježja ovog prostora su razvedenost same otočne skupine, floaristička i faunistička obilježja unutrašnjosti otoka, bogatstvo i raznolikost podmorskog živog svijeta te slikovitost cijelog područja. Otok Lastovo pokriven je djelomično visokom vegetacijom, šumom i alepskog bora, termofilnim zajednicama hrasta, medunca i crnog jasena te šumom hrasta crnike u različitim degradacijskim stadijima. Dijelovi unutrašnjosti koriste se i kao obradivo tlo, a cijeli prostor je floristički raznolik. Tako su na otoku Lastovu zabilježene 703 svojte od kojih je 15 endemičnih. Budući da područje Lastovske otočne skupine nije bilo zahvaćeno uredbom u ono doba kad su drugi otoci naravno bili zaleđeni, ovdje je općenito zabilježen veći broj svojti nego na okolnim otocima. Mnoge su vrste kako biljaka tako i životinja zbog svoje ugroženosti uvrštene na crveni popis ugroženih ugroženih biljnih i životinjskih vrsta koje po kriterijima naime međunarodne zaštitarske prakse za naše područje sastavila Služba zaštite prirode Republike Hrvatske. Ova je otočna skupina važna i za migraciju ptica. Važno je spomenuti da je ovaj prostor također i autentično stanište morske medvjedice jedne od najugroženijih sisavaca na svijetu. Ova se životinja povremeno ipak i viđa u Jadranskim vodama. Posebnu vrijednost ovom prostoru svakako daje more i podmorje i njegov vrlo bogat živi svijet. Ovo se odnosi kako na pridnene vrste, sjedilačke ali i one koje žive uz dno, posebno ribe i rakove ali i na pučinske vrste. Područje ovog otočja vrijedno je i sa kulturno povijesnog stajališta. Uz vrijednu tradicijsku arhitekturu značajni su arheološki nalazi na kopnu tako i u njegovu podmorju gdje je nađeno mnogo značajnih arheoloških lokaliteta koje svatko treba sačuvati od devastacije. Zbog svojih iznimnih prirodnih značajki posebno iz razloga što predstavlja prostrano, prirodno, neznatno izmijenjeno područje naročito njegovo podmorje, Lastovsku otočnu skupinu treba posebno zaštititi zbog naglašenih ekoloških, odgojno-obrazovnih, kulturno-povijesnih i turističko-rekreativnih vrijednosti. Za prirodne prostore ovakvih značajki člankom 13. Zakona o zaštiti prirode predloženo je da se park prirode kao odgovarajuća kategorija zaštite primjeni na tom području. Zastupamo baš mi u Ministarstvu kulture, baš ovu kategoriju zaštite parka prirode zbog toga što su dopuštene u takvom slučaju, ovaj nivoa zaštite i gospodarske aktivnosti, premda postoji jedna ograničenja ali ta ograničenja nisu teret stanovništva, već dapače to je dobit. Režimom zaštite koji citiram iz zakona i propisan za parkove prirode sačuvat će se iznimne i višeznačajne vrijednosti lastovskog područja uz dopuštenje onih gospodarskih i drugih djelatnosti i radnji, koje neće ugrozit bitne prirodne značajke ovog prostora zbog kojih se zaštita i proglašava. Lastovsko otočje odavno je prepoznato kao posebno vrijedan prostor, proglašenje ovog otočja parkom prirode predviđeno je i strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske koje je Hrvatski sabor donio još '99. godine a u kojem posebno mjesto ima zaštita posebno vrijednih prostora i okoliša. U dokumentu strategije je i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske koji je također donio Hrvatski sabor isto tako '99. godine, predviđeno je i proglašenje ovog područja parkom prirode. Iz svih navedenih razloga Ministarstvo kulture temeljem članka 13. i članka 96. Zakona o zaštiti prirode a uz stručno obrazloženje Dežurnog zavoda za zaštitu prirode donijelo je rješenje o preventivnoj zaštiti otočke skupine Lastova u kategoriji parka prirode, kako bi se na njega mogle primjenjivati sve mjere zaštite i prije donošenja zakona koji se ovdje predlaže. i 16. prosinca proveden je na Lastovu javni uvid, da dana 10. prosinca održano je javno izlaganje iz studije za proglašenje zaštite u kategoriji parka prirode i Nacrta prijedloga Zakona o proglašenju parka prirode za lastovsko područje. Poštovani gospođe i gospodo, Lastovo će ujedno i biti i prvi park prirode na ulazu u hrvatski akvatorij i time zapravo na neki način ogledni primjer kako Hrvatska skrbi o svom prirodnom blagu, jer to je područje jedno od najbogatijih podmorja na cijelome Jadranu. Stoga molim ovaj Visoki dom da donese ovaj zakon. Hvala vam lijepo. Ne. Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, uvaženi zastupnik Frano Matušić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo pred nama je Konačni prijedlog Zakona o proglašenju parka prirode "Lastovsko otočje" i odmah na početku želim istaknuti da će i Hrvatska demokratska zajednica naravno snažno poduprijeti donošenje ovakvog jednog zakona koji će doista

ali ja ću dodati još neke razloge u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice koja nam se također čine važnim. Prije svega naravno to je zaštita flore i faune koja je izuzetno bogata na Lastovu. Prirodne ljepote Lastova će u budućnosti sasvim sigurno privući veliki broj kako stanovnika Hrvatske koji će ga željeti posjetit tako i turista i nautičara i svih onih koji smatraju doista ovo otočje izuzetno atraktivnim, izuzetno lijepim ali kao što je već rečeno radi buduće generacije nama je od izuzetnog značaja zaštiti floru i faunu koja je doista posebna. Sama činjenica da ima 15 endemičnih biljnih vrsta dovoljno govori za sebe, dovoljno govori o posebnosti ovog otočja koje na na sreću ili na nesreću kako se to uzme bilo godinama izolirano, nije bila dopuštena posjeta svima ovom otočju iz poznatih razloga u koja se ja sada ne bi vraćao, ali na neki način je bilo spriječena i devastacija tog otoka. Na svu sreću procedura koja je provedena u slučaju proglašenja parka prirode kod Lastovskog otočja od izuzetnog je značaja jer je uključila sve koji su trebali biti uključeni prije svega oni koji žive, koji su najzainteresiraniji za svoj otok, to su oni koji žive na Lastovu, stanovnike Dubrovačko-neretvanske županije ali i sve one udruge koje prate probleme u zaštiti prirode, u zaštiti flore i faune na Jadranu i sasvim sigurno da je ova procedura izuzetno puno značila u osvješćivanju svih onih kojima je Lastovo pri srcu. Sama činjenica da je jedno od najugroženijih životinjskih vrsta, ima svoje autentično stanište na Lastovu, to je sredozemna medvjedica dovoljno govori o atraktivnosti ovog područja, dovoljno govori o drugačijoj geološkoj povijesti ovog otočja. Dopustite mi osvrnuti se i na nešto što je spriječeno ovim zakonom. Spriječeno je da se dogodi ono što se dogodilo na žalost u proteklom razdoblju na otoku Mljetu. Spriječeno je da se dogodi prodaja ili da se pokuša dogoditi nezakonita prodaja i u tom smislu ovaj zakon će dati svoj prilog, ali s druge strane osigurano je i dalje da se stanovnici Lastova gospodarski razvijaju, da svoj otok, svoje otočje stave u funkciju svoga razvoja na jedan kvalitetan način, dakle riječ je o održivom razvoju i riječ je doista o jednom posebno posebno zaštićenom kraju koji će svakako i gospodarski pridonijeti razvoju Republike Hrvatske jer vjerujte ono što je na Lastovu, za one koji nisu bili, doista se isplati vidjeti, to je ljepota u najmanju ruku ravna ljepoti Plitvičkih jezera ili ostalih zaštićenih dijelova Republike Hrvatske, a može se dakle mjeriti i sa ljepotama svjetske prirodne baštine. U tom smislu ja mislim da ne treba previše dužiti jer vjerujem da će postojati visoka suglasnost u ovom Domu oko zaštite otočja Lastovskog i oko donošenja ovog Konačnog prijedloga Zakona o parku prirode. Ja vjerujem da će to biti i konsenzusom napravljeno, ali ako ne, sasvim sigurno većinom glasova svih zastupnika. još jedanput na kraju snažno podržavamo donošenje ovog zakona jer će ono puno značiti otočanima, puno će značiti samom otoku, ali isto tako želim istaknuti potrebu da čim prije profunkcionira javna ustanova koja će se doista na pravi način skrbiti o provedbi ovog zakona, koja će na pravi način brinuti o tome da Lastovo doista bude u svim područjima park prirode i da doista bude na ponos svima nama u Hrvatskoj i ja sam siguran da će ova institucija biti od izuzetnog značaja za samo Lastovo i moram reći da je općina Lastovo, da je njeno vodstvo, općinski načelnik da su zapravo svi podržali ovaj prijedlog zakona i da on doista ima vrlo malo protivnika odnosno ja ne znam da ima prave protivnike i u tom smislu evo kažem donijet ćemo jednu novu kvalitetu življenja na ovom najjužnijem i izoliranom otoku koji će se i na ovaj način sasvim sigurno približiti svima nama u Hrvatskoj. To bi bilo u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, dakle podržavamo snažno ovaj Konačni prijedlog Zakona o proglašenju Parka prirode "Lastovsko otočje". U ime kluba HSS-a uvaženi zastupnik Luka Roić. **Roić, Luka (HSS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo u ime kluba HSS-a također želim reći nekoliko riječi o ovom prijedlogu zakona, o prijedlogu zakona koji proglašava Park prirode "Lastovsko otočje". Čuli smo da se radi o relativno malom prostoru, svega 195 kilometara kvadratnih, ali radi se o vrlo interesantnom i vrlo biološki i svakako raznolikom području. Lastovo je zaista biser našeg otočja, jedan od najudaljenijih otoka koji, čije područje zahvaća sa istoka Lastovnjaci, Vrhovnjaci, sa zapada otok Sušac i svatko tko je tamo jednom bio, mislim da se poželi ponovo vraćati. Nažalost, kao i svi otoci, a naročito ovi najudaljeniji, problem demografski prisutan je i malo je stanovnika koji može zapravo uživati u blagodati prirodnih bogatstava koje je sam Bog dao. i na ovaj način dobro je da se zaštićuje i da se makar ono što je ostalo, a ostalo je dosta toga iako je svaka vrsta gotovo ugrožena na takvim područjima jer svi oni neodgovorni pojedinci koji bezobzirno devastiraju takve prostore u stanju su i takva bogatstva i takve ljepote zapravo potpuno ili djelomično uništiti. za pozdraviti odluka hrvatske Vlade da se donese zakon kojim će se proglasiti Park prirode "Lastovsko otočje" i na taj način onemogućiti svima onima koji su eventualno u prostornom uređenju mislili devastirati taj prostor, ali isto tako i sve one bogatstva od podmorskog, od flore i faune bogate koja je vrlo bitna za staništa i migracije raznih ptica do autentičnog, čuli smo, prostora prostora morske medvjedice koja na tom području ipak je još uvijek viđana, a ona je jedna od najugroženijih vrsta morskih sisavaca. Prema tome, sve zaštite u tom pravcu su svakako za pozdraviti i za očekivati je da će i takva odluka i potaknuti neke da požele živjeti na Lastovu, da možda i svoj radni vijek i svoje radne sposobnosti uključe u takvu vrstu jer djelatnosti je, zaista je najveći problem naših otoka prestaro stanovništvo, slaba demografska slika, slab prirast, znamo svi da se na takvim otocima puno više umire nego rađa i potrebno je velika, velika briga svih nas da bi takva područja ostali djelomično ili potpuno neoštećena, a svakako životno vrlo zainteresirana i za život ljudi a i svih ovih biljaka, životinja i podmorja i morskih koji su zapravo sastavni dio tog područja i bez čega to područje ne bi bilo tako interesantno i bogato kao što jeste. Zato i mi u HSS-u podržavamo prijedlog ovog zakona i dignut ćemo naravno ruku za donošenje ovog zakona. Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a uvaženi zastupnik Željko Kurtov. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, uvaženi članovi ministarstva. Ja bih imao ispred kluba HNS-a isto tako reći da podržavamo i da je ovo hvalevrijedan prijedlog, međutim htio bih upozoriti na neke stvari koje su se dešavale u Parku prirode "Vransko jezero", "Kornati", itd. Bojim se da i ovo malo stanovnika što ima na Lastovu ovim proglašavanjem parkom prirode ne ugrozimo njihov život i življenje. Prema tome, zauzeo bih se da ljudi koji tamo žive da im se omogući kao i do sad da bace mrežu, bace vršu, jer vi znate da proglašavanjem parka prirode takvi način ribolova je zabranjen. Ako nije u pojedinim dijelovima kao što su Kornati, dozvoljeno je za Murter, Murterine, on će po europskim standardima biti zabranjen, a sad im je dozvoljeno. Prema tome, bojim se da zaštitom biljnog i životinjskog svijeta na Lastovu ne ugrozimo ljudski život koji je i tako u opadanju. Prema tome, moja i klub HNS-a išli bi k tome da pokušamo tj. da ministarstvo pokuša izići u susret tim ljudima tamo kojih je i tako svaku godinu sve manje da im se omogući način, navika i život kako su ga oni do sada provodili da ne bi došlo do sukoba između parka prirode tj. rukovodstva parka prirode i domaćeg stanovništva kao što se desilo na Vranskom jezeru pa je došlo do paleži, namjernog devastiranja, uništavanja a ako je itko zaslužan i za Vransko jezero i za Kornate a tako i za Lastovo onda su najzaslužniji upravo ti ljudi koji tamo žive. Da oni nisu čuvali svoj kraj, da ga nisu očuvali ne bi bilo danas moguće ni proglasiti park prirode. Prema tome, ja što se tiče proglašenja i Klub Hrvatske narodne stranke prihvaćamo to sa oduševljenjem naročito zbog medvjedice koja je evo, ne znam da li je tko od vas imao priliku, ja sam je zadnji put '93. godine vidio za vrijeme Domovinskog rata i ne znam da li ću je više za svog života vidjeti. To je jedno čudo od prirode koje mi još na Jadranu imamo i mislim da trebamo poduzeti sve da je zaštitimo. Dalje, bojim se da ovih milijun i 200 tisuća kuna iz proračuna da li će biti dovoljno za postavljanje naročito sada u početku kad će trebati srediti prostorije i uvesti, mislim toga se bojim. Prema tome, da ministarstvo bude spremno da uskoči sa nekim dodatnim sredstvima ako za to bude potrebe. Sve ove primjedbe koje dajem dajem u najboljoj vjeri i mislim da ministarstvo i sa novom upravom parka prirode strogo povede računa o tome da ti ljudi koji se tamo nalaze, koji tamo žive da se ne osjete ugroženima. Da li ćemo to moći u budućnosti, ja vjerujem da ne jer ovo što imamo za murterine koji imaju pravo starim svojim načinom ribarenja ribariti sada u Kornatima to će se morati zabraniti. To nam je eksplicite rečeno na Odboru za poljoprivredu kad smo ta pitanja postavljali. Prema tome, ne znam kako će se to zakonski moći ugraditi unaprijed ali evo ja molim ministarstvo da povede računa o tome jer prekrasna je priroda u Hrvatskoj, prekrasno je sve, ako nemamo tamo i ljude sve to možemo baciti u vodu. Uz te male primjedbe i želju da se povede računa o tome Hrvatska narodna stranka podržava ovo i zahvaljuje se. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Završili smo raspravu po klubovima. Riječ ima uvaženi zastupnik Vladimir Štengl. Hvala. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine predstavniče ministarstva, kolegice i kolege zastupnici! Predloženi tekst Zakona o proglašenju Parka prirode "Lastovsko otočje" odnosno točnije Konačni prijedlog Zakona o proglašenju Parka prirode "Lastovsko otočje" je kratak, ima samo četiri članka ali njegovo značenje je obrnuto proporcionalno, upravo hajdemo to reći toj kakvoći. Radi se o najudaljenijoj otočnoj skupini naše jadranske obale, radi se o 44 otoka, otočića i hridi koje možda najbolje oslikavaju samo dvije riječi "bogatstvo raznolikosti" jedan ne mali dio dragulja hrvatske jadranske obale. Sve, ali sve flora, fauna, pod morem, nad morem, obradive površine u unutrašnjosti otoka, značajan broj endemičnih svojti, sve to zaslužuje i zahtijeva da bude zaštićeno, da bude proglašeno parkom prirode. Nadajmo se da sredozemna medvjedica nije zaboravila navraćati u te prostore ili tamo obitavati, da će ptice selice koje možda evo kreću iz ovih krajeva, dakle iz obitavališta u sjevernim dijelovima naše zemlje moći se odmoriti u prostorima parka prirode a na svom putu u neke tko zna kako daleke krajeve. Bit će sigurne od mogućih nesavjesnih lovaca, pojave od koje moramo priznati baš nismo imuni. More i podmorje, njegovo bogatstvo i raznolikost je posebna priča. I na kraju, i ljudi su tamo, dokaza da su obitavali od davnina na tom prostoru ima puno i sve ali sve to na određeni način i u određenoj mjeri treba statusom parka prirode na odgovarajući način riješiti. Status parka prirode ovim zakonom dobija odnosno postaje sastavnim djelom Parka prirode "Lastovsko otočje" i otok Sušac s morskim pojasom od 500 metara od otoka. Vlada Republike Hrvatske obvezuje se na donošenje uredbe kojom će se osnovati javna ustanova za upravljanje Parkom prirode "Lastovsko otočje". Državni proračun je osigurao početna sredstva milijun i 200 tisuća kuna za početak rada te ustanove. Sve je posloženo da se ovaj zakon donese i počne primjenjivati pa svakako da podržavam njegovo donošenje. Hvala. Izvolite! **Martinčević, Jagoda Majska (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Pretpostavljam kao i mnogi kolege kad sam ih pitala da li će o ovome raspravljati pa su rekli da se tu nema što raspravljati jer da ćemo sasvim sigurno biti svi za ovaj zakon zato jer svi znamo vrijednosti i ljepote naših otoka, ipak mislim da je potrebno neke stvari istaknuti, možda podcrtati ono što je kolega Matušić spomenuo kada je govorio u ime Kluba HDZ-a a to je da osim zaštite koji će status nacionalnog parka donijeti Lastovu treba možda porazmisliti o nekim dodatnim mjerama koje bi i Lastovo a i ostale parkove prirode zaštitili naprosto od gramzljivosti, od tajkunizacije i od svega onoga što se počelo događati i došlo na vidjelo sa Nacionalnim parkom "Mljet". ja to ne govorim "lar puer lar" nego čitam temu objavljenu u "Vjesniku" 15. i 16. listopada "Spor otočana zbog novog parka prirode", riječ je upravo o Lastovu. Nije tako sve idilično kao što se čini na prvi pogled kod samog lokalnog stanovništva. tamo su postojali otpori i vjerojatno će i postojati kod nekih vijećnika, nekih ljudi koji sudjeluju u lokalnoj vlasti naprosto zato jer će ovakvim statusom Lastovu onemogućiti kao što se trebalo onemogućiti i nekim drugim područjima da se rasprodaju. Što će donijeti ovaj Zakon osim što će možda pomoći da se obnavljaju zapuštena polja, da se poradi na ekologiji, da se možda i stanovništvo kojeg nema mnogo educira i osim što će se možda spriječiti i masovni turizam, što je nužno potrebno. Čini mi se da je najvažnije u svemu tome uvjeriti lokalne

Možda je potrebno još poraditi i u medijima na tome da Lastovčani shvate da se ovakav status traži i daje njihovoj sredini upravo za njihovo dobro. Jer sve ono što se može događati, a ja ponavljam i ponavljat ću i dalje da slučaj na Mljetu nije bio slučaj nego se dogodio u sprezi razno raznih subjekata koji idu za rasprodajom hrvatske zemlje. Da nisu samo zakoni ti koji mogu štititi nego su to upravo ljudi na licu mjesta, dakle, lokalno stanovništvo koje mora biti svjesno o čemu je riječ i zbog čega se njihovoj sredini daje ovakav status. Naravno da ću ja podržati ovaj Zakon kao što mislim da bi polovica hrvatskih otoka zbog svojih lokaliteta arheoloških, zbog flore, faune, zbog svih svojih vrijednosti trebali biti još bolje zaštićeni, ali kažem, ne znam da li će i ovaj Zakon uspjeti zaštititi Lastovo ili bilo koje drugo tako vrijedno područje u Hrvatskoj od ljudi koji ne razmišljaju niti domoljubno, a niti o budućnosti koju će ostaviti svojoj djeci. Hvala lijepa. Hvala. Poštovani zastupnik Miomir Žužul. Izvolite. **Žužul, Miomir (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Ja ću se na određeni način nastaviti na rasprave kolega koji su govorili prije mene i kolegice Martinčević sada. Uistinu, često puta se postavlja lažna dilema, zaštita ili razvoj? Ja mislim da je to ne samo lažna nego jedna vrlo opasna dilema. Međutim, tu dilemu pogotovo postavljaju sve države u tranziciji, a mi se upravo u tome trenutku nalazimo sada i sve države Europske odnosno države kad su ulazile u Europsku uniju pokušale pronaći način kako će se zaštititi od prebrzoga razvoja koji bi dovodio do devastacije nekih trajnih vrijednosti. Imamo tu jednu naizgled apsurdnu činjenicu da države stare Europe to nisu uspjele. I šta im se dogodilo? Njihove prekrasne prirode su upravo devastirane. Španjolska danas je, budimo otvoreni, ni blizu tako atraktivna kao Španjolska prije 15 godina. Dobrim dijelom, Italija, Grčka gotovo cijela, dobar dio Francuske. Države koje ulaze u Europsku uniju su to shvatile i donijele cijeli niz načina i mehanizama kojima se štite. Hrvatska se nalazi u jednoj specifičnoj situaciji. Njoj su mehanizmi zaštite već oduzeti. Naime, mi smo sporazume već potpisali, mi ćemo ih se morati pridržavati i nismo uopće došli u priliku pregovarati o tome kako ćemo se zaštititi. Naravno, govorim o famoznom sporazumu, o stabilizaciji i pridruživanju i njegovim odredbama koje će uskoro dovesti nas građane Hrvatske i Hrvatsku državu u situaciju da više ne možemo štititi svoje vrijednosti o kojima ovdje govorimo. Ne možemo ih štititi zato što nećemo, vjerojatno, još biti dio Europske unije da bi se kroz te mehanizme mogli štititi, a nećemo moći samostalno donositi zakone koji će ih moći štititi. I ja utoliko pozdravljam donošenje ovoga Zakona i odmah možda da kažem, ne bojim se ja da će stranci doći u Hrvatsku i devastirati Hrvatsku. Ja mislim da to više radimo mi sami nego stranci. Ali dolazak, mogućnost kupovine koju će uskoro imati svi građani Europske unije će stvoriti kod nas, budimo tu vrlo otvoreni, dilemu da li da idemo za brzom i lakom zaradom ili da pokušamo štititi nešto što je nekakvo opće dobro, a opće dobro je po definiciji dosta apstraktno. Ali činjenica je jedno. Razvoj može i čekati godinu dana ili dvije godine ili tri, ništa se bitno neće dogoditi, ali zaštita ne može. Jer ono što nismo zaštitili ove godine sljedeće godine već može biti prekasno za štićenje. Nedavno mi je jedan moj prijatelj koji živi u inozemstvu rekao kako bi zapravo cijelu Hrvatsku trebalo proglasiti nacionalnim parkom Europe. I kad pričate sa Europljanima vidjet ćete da oni govore sa više divljenja o Hrvatskoj nego što govorimo mi sami. Ali to ne mijenja na stvari, našu obvezu da se mi zaštitimo jer Europska unija ne poznaje mehanizam kojim bi jednu državu proglasila

kroz ovaj Zakon koji se dana predlaže i zbog toga ja punim srcem podržavam ovaj Zakon. I čini mi se da taj i slični zakoni imaju veću vrijednost i veću težinu nego što je zaštita samo jednoga specifičnoga područja. Hvala.

i koliko je primljeno zdušno od tamošnjeg stanovništva vidi se i u medijima gdje su se očitovali jer u tome vide svoju budućnost. Dakako da su to zdušno prihvatili iz razloga što je i kolega Žužul maloprije napomenuo jer su vidjeli velike opasnost da se upravo ta njihova naglašena ekološka, kulturno-povijesna i turističko-rekreativna vrijednost naruši, Ne samo to, nego su vidjeli u ovome i vidjeli su i u ovome na jedan način i gospodarski razvitak, bolji prosperitet svoga otoka i održivost po zadnjim statistikama 820 žitelji koji dolje živi, raspolaže čak sa 450 hektara obradive površine ali od toga je obrađeno samo 10%. Upravo možda ova sredstva koja će naknadno doći, dovesti će i do promjene ove slike ove slike žitelja na tom otočju i dovesti će do bolje budućnosti ovog naroda. Dakako da je otok i zajedno sa drugim uključen već u jedan projekat koji se zove odgovorni turizam i eko regijska zaštita srednje i južne Dalmacije kojim se dakako htjelo pokazati da zaštita prirode i ekonomski razvoj dvije su strane na vagi održivog razvoja. Ekonomski napredak i pravo na bolji i kvalitetniji život ne može se i ne smije uskratiti bilo kojem čovjeku. Međutim nekontroliran rast ljudskih aktivnosti može dovesti i dovodi do uništavanja tih prirodnih bogatstava, dovodi do zagušavanja prirodnih staništa, dovodi do uništavanja eko sustava i konačno do promjena koje koje se danas očituju na globalnoj razini. I upravo da ne bi Lastovo doživjelo ovo, ovaj zakon će to spriječiti i zbog toga ga podržavam. Hvala.

Svesrdno podržavam, podupirem Prijedlog zakona o proglašenju Parka prirode "Lastovsko otočje". To je nužno učiniti jer je to jedan od bisera našeg primorja i podmorja i podmorje je tu jako bitno jer na lastovskom i oko lastovskog arhipelaga obitavaju mnoge vrste riba, mekušaca i drugih vrsta koje treba zaštititi. Područje se prostire nešto manje od 200 kilometara kvadratne površine i onako u grubo se može ocrtati da je to od vrha vrhovnjaka tj. od otoka Glavata pa do Sušca. Zanimljivo je za otok Sušac reći da je to otok koji je zapravo svojim položajem i udaljenosti od Palagruže faktično da je Palagruža pripala Hrvatskoj, odnosno Hrvatskoj jer je bliže Palagruža otoka Sušca nego Montergana i jednog predjela Italije za jedno 800 metara svega, čak se na tom području i preklapa teritorijalno more između Palagruže i Sušca. To je sa tog stajališta. Međutim to naravno nema izravne veze sa ovim zakonom, ali je dobro podsjetiti da se Lastovo nalazi najudaljenije od naših, jedan najudaljeniji naš otok. Da je tamo pravo bogatstvo otočića i Vrhovnjaci i Lastovnjaci su posebno lijepi i imaju svojih osobina kojih treba zaštitit i vrsta samo kažem na otocima biljnih i životinjskih vrsta nego i u podmorju. Dakle budući da su neke vrste da su neke vrste posebno raširene na otoku Lastovu, a postoji i dobar dio endemičnih vrsta koje zapravo su karakteristika i posebnost samog lastovskog otočja, to je također bitno radi zaštite od alepskog bora do hrasta medunca, crnog jasena i crnike, odnosno česmine i drugih vrsta te navodi da je zabilježeno 703 svojte. To je jedan ogroman broj na malom prostoru, zaštite pojedinih dijelova naše zemlje i proglašenja parkom prirode ima jedno značenje koje je univerzalno u tom smislu, da se takva područja moraju tretirati u pogledu prometa nekretnina ili nemogućnosti gradnje i sl. za svakoga isto. To znači za sutra kao članica Europske unije ili čak i prije toga nego postanemo član Europske i dužni smo osloboditi i otvoriti promet nekretnina, nego da će biti dakle ako je nešto zabranjeno ili je nešto ograničeno onda je ograničeno za građane Hrvatske kao i one koji bi eventualno došli sa strane iz drugih zemalja i kupovali naše nekretnine pokušavajući u skladu sa urbanističkim planovima, u skladu sa prostornim planovima tamo nešto graditi. Dakle to nam zapravo preostaje gotovo jedina mogućnost nakon 10. veljače 2009. ili 1. veljače 2009. da zaštitimo pojedine naše vrijednosti recimo i ne samo otoke nego i druga područja koja su od interesa da se zaštite i da ih na taj način isključimo iz prometa koji bi bio nekontroliran i koji bi zapravo po Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju smo dužni provesti, ali uvijek dakle jednako sa jednakim pravom građana Hrvatske i građana Europske nadam se postati član, ali prije toga će se morati liberalizirati promet nekretnina. Dakle ovo je dobar potez, ovo je dobar prijedlog i na taj način uz Mljet i Lastovo postaje takav jedan park prirode koji je biser i poseban poseban ponos južnog Jadrana. Ja naravno još jedanput podupirem, odnosno podržavam donošenje ovoga zakona. Hvala